включване на камерите на БНР и БНТ 1. Действително се изразих неправилно. Идеята беше да се излъчва пряко първа точка от дневния ред, а не целият дневен ред. Затова сега правя процедура да се спрат камерите на БНТ и микрофоните на БНР.

Когато говорим за прозрачност, Правилникът на Народното събрание е един от най-важните документи, които приема всяко едно ново Народно събрание. Там се вижда отношението всъщност на управляващото мнозинство основно към опозицията и начинът на функциониране на Народното събрание.

То се излъчва по БНТ 1. За БНТ 2 сте съгласен. Проблемът е, че се блокира работата на Националната телевизия.

Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „Проект! РЕШЕНИЕ за отмяна на Великденската ваканция на Народното събрание за 2021 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Само да уточня, че на практика колегата от ГЕРБ, който не направи обратно предложение, по съществото си направи ново предложение. Защото самото предложение сутринта означаваше БНТ 1 и БНР, а колегата предложи камерите на БНТ 2. Тоест пряко излъчване по БНТ 2. Мисля, че трябва да го подложите на гласуване, защото това си е друго предложение, не обратно на това, което ИВА МИТЕВА: Да, господин Попов, благодаря Ви, но господин Ненков уточни след мой зададен въпрос, че е имал предвид БНТ 1. Има ли изказвания по така предложения проект за решение? Няма.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, народни представители! Вчера се състоя заседанието на Временната комисия за изработване на промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Заседанието беше доста продължително поради големия обем предложения. Бяха представени общо шест проекта. Комисията успя да ги разгледа и представя на Вашето внимание

„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България реши:“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Предлагам наименованието на Решението да го гласуваме най-накрая в зависимост от текстовете, които приемем. Така че, докладвайте първото направено предложение.

Следващото предложение е за промяна в чл. 5 от народните представители Атанас Славов и колеги, като то също е оттеглено. Следващото предложение е от народните представители Атанас Славов, Иван Велов и колеги.

Организацията и дейността се уреждат с правила, утвърдени от Народното събрание. Народното събрание избира поименен състав на Консултативния съвет по законодателството и определя възнаграждение на членовете му.

Режим на гласуване. Моля, гласувайте за предложението на Комисията да отпадне предложението на вносителите.

и да не правим двойни гласувания. Ще помоля второто гласуване или да бъде отменено, или да бъде прегласувано, защото…

преценихте и дадохте възможност за прегласуване в пленарната зала на текста, който предлага Комисията, защото е изчетен от председателя на Комисията по Правилника. Колеги, ние гласуваме предложенията на Комисията и съобразно тях формираме своята воля. А иначе в условията на чл. 69, колега Иванов, гласуването се извършва по следния ред: предложение за отхвърляне; предложение за отлагане; предложение за заместване; предложение за редакционни поправки; обсъждан текст, който може да се държи, и одобрени вече редакционни поправки; предложения за допълнение; основното предложение. В този смисъл процедурата е съвсем чиста, така както Председателят на парламента

госпожа Митева взе правилното решение. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Атанасова, всъщност нека да бъдем коректни. Първото гласуване беше отменено. Така че в момента имаме процедура, извършена по едно гласуване. Затова прегласуването, предложено от господин Иванов, би трябвало да се реализира с уточненията вече за какво точно гласувам. Благодаря.

Режим на гласуване. Моля, гласувайте.

Уважаема госпожо Председател,

Това е едно ноторно старо известно предложение за връщане на политическото номадство в парламента. Може би новото начало в този парламент връща към едни добре забравени стари практики. Сигурно следващото предложение ще е гласуването с чужди карти отново да се върне. Както си спомняме от 2000 г., върви един човек и гласува с всички карти на парламентарната си група. Това, което предлагат вносителите – господин Хаджигенов, Капон, Бабикян и госпожа Василева-Филаделфевс, е връщането точно на практиката народни представители, избрани от една парламентарна група, да могат да отиват в други парламентарни групи и по този начин, първо, да подменят вота на гражданите, които са ги подкрепили, а и след това съвсем безпринципно да декларират своята подкрепа за други парламентарни групи. По начин да се върне добрата стара практика на политици, които примерно са влезли с дясна листа, изведнъж стават леви политици нещо, което гражданите на Република България отдавна ненавиждат. Затова ще призова не залата да не го подкрепи, ами се надявам самите вносители да го оттеглят, защото това е едно от най-ноторно известните и срамни неща, които са се случвали в парламента през последните между 1990-а и 2009 г. 2009 г. ГЕРБ като стана първа политическа сила, едно от първите ѝ решения в изготвянето на Правилника тогава беше точно това – да се прекрати политическото номадство, защото тази практика беше ненавиждана от българските избиратели. Надявам се, че този път също няма да се подкрепи. Благодаря. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Гаджев, абсолютно сте прав в аргументите си, напълно ги подкрепяме, и аз персонално. Само искам да Ви припомня, че в 44-тото народно събрание Вие направихте промени в Правилника, които позволиха напусналите от парламентарната група на БСП да създадат квази-парламентарна група, която имаше право на изявления, на декларации. Мисля, че тази практика също беше погрешна, и се надявам, че никога повече, това политическо номадство, няма да се допуснат и такива действия, които целяха единствено да Ви гарантират кворума, за да живее още месец-два Народното събрание. Благодаря. (Ръкопляскания

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Това за политическото номадство го слушаме около 30 години. Лично аз не мога да си спомня нито един парламент, в който не е имало хора, напускащи парламентарна група. Не мога да си спомня, може би бъркам –въпрос на възраст и на склероза. Изглежда този член не е помогнал на никого, за да си държи на вързоп хората в парламентарната група, изглежда, че се опитваме да се предпазим и от това две парламентарни групи да се съберат в един алианс, в което не виждам никакво политическо кръвосмешение особено ако са идеологически близки. Изглежда и това е проблем. Предложението, което се дава, има общо и с гласуването в България, защото даваме възможност всеки да отбелязва преференции, тоест да обяви мажоритарното си предпочитание към някой, а не просто към партийния секретар, пребиваващ на някакъв партиен Тоест възможността определен народен представител да изразява становището на хората, гласували за него, въпреки някои разминавания с общото становище, разбира се, че създава дискомфорт, но е намек в посока на мажоритарност, когато личният морал, достойнство и становище на този човек се разминава с правата партийна линия. Знаем чия партийна линия, ако не е успоредна на правата партийна линия, е грешна линия.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

напусналите в 44-тото, 43-тото, 42-рото и така нататък назад народни събрания ставаха независими народни представители, нечленуващи в парламентарна група. Промяната, която беше направена в Правилника, беше да се даде възможност за изказване на нечленуващи в парламентарни групи народни представители за декларации. Добре, ако смятате, че е грешка, можеше да го предложите да отпадне сега в Правилника. За съжаление, не виждам поне в Проекта за решение подобни предложения дори от парламентарната група на БСП. Надявам се да отпаднат. Щом, господин Вигенин, казвате, че ще отпаднат, да видим предложение на хартия. Защото едно е на приказки, друго е на дела. Вече за самото предложение по същество. Дали си независим, или ще се присъединиш към друга политическа сила, показва много за морала и за чистотата на хората, които са избрани. От Вас си зависи как ще гласувате, но тук е въпрос на морал. ПРЕДСЕДАТЕЛ Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Ненков. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Аз виждам, че Комисията го е отхвърлила и, разбира се, подкрепям, че е отхвърлила това предложение, но понеже говорим много за морал – това може би е най-често срещаната и употребявана реплика за промяна и всякакви други такива подобни епитети през последните дни, откакто това Събрание се сформира, аз мога да окачествя това предложение на колегите от – даже не искам да казвам от коя парламентарна група, защото е обидно за българската държава изобщо да има такова наименование на група, но това, разбира се, е за тяхна сметка. Това за мен е един абсолютен опит за подмяна на вота на българския гражданин и никакви мотиви за това, виждате ли, защо две формации после да не се обединят в други, прикрито зад красивите думи за мажоритарния елемент, когато гласуваш преференциално, могат да оправдаят точно това политическо номадство. Защото, когато сте били на площада и математически сте си сборували някакви гласове, за да може яваш-яваш да минете през четирипроцентовата бариера, както е по закон, стане. След това каквото стане – няма никакво значение, няма идеология, няма програма, няма някакви общи цели. И много ми се иска тук от тази трибуна – госпожа Манолова не я виждам, но си направих труда – 2014 г., тъй 2014 г., тъй като тя е председател на тази група, която внася това предложение, 2014 г. тя казва по повод на предложението, което тя е внесла заедно с колеги от други политически групи: „Това е предложение, с което се слага край на парламентарното номадство.“ И питам аз госпожа Манолова, понеже не я виждам в залата, но се надявам да дойде и да отговори: тя подкрепя ли това предложение и това ли е новото Ви разбиране за някакъв морал и за честност към избирателите? (Ръкопляскания

Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Председател! Ама не бяхте ли Вие тези, които страстно подкрепяхте мажоритарния вот от няколко дни? Къде видяхте липса на политически морал, ако две парламентарни групи решат да се съберат? Понеже Вие смятате, че наличието на политически морал е, когато си преминал бариерата с повече от 4%, след това политическият морал изглежда намалява?! реплики от ГЕРБ-СДС.) Възможността да се съберат в една обща парламентарна група е възможност, която може да се използва. Това, че някой има желание да не бъде в една парламентарна група, следва ли становището, че той трябва да бъде лишен от възможност да говори достатъчно от тази трибуна или го лишава от брой избиратели, които са го изпратили в Народното събрание? Тук не говорим за политическо номадство. Половината от Вашите членове и делегати тук са дошли от една друга партия, чието име ще си спестя. Така че нека да не говорим за политическо номадство. Не ми се чудете – за БКП говорим и за отсъстващия Ви премиер в оставка.

Абсолютно сте прав, господин Ненков. Затова и поправката е внесена от други народни представители. За разлика от много парламентарни групи, при нас има свобода свободата народните представители да имаме различно мнение и свободен вот. Като човек, който е бил и е подкрепял парламентарната група на „Народен съюз“ по време на ОДС, когато сме се явявали заедно на избори, между госпожа Мозер, господин Стефан Савов и господин Костов. Тук поне има колеги във Вашата парламентарна група, които имат памет и сме създавали отделна парламентарна група след това, въпреки че сме работили заедно. Така че, когато и да реши някой – не става въпрос въобще за поправка, която да е друга е логиката на номадството. Разбирам, че в предходни парламенти това е било изключително важно. Става въпрос за това, че ние искаме и пак казвам: да могат народните представители да се съюзяват и ако решат две парламентарни групи или част от тях утре да формират политическо формирование – да го направят. Не се страхувайте от това. Просто няма смисъл. Затова казвам, за госпожа Манолова, абсолютно сте прав, имаше различна поправка в предна година и аз съм я видяла. Поради тази причина сме го направили отделно

За трета реплика – госпожа Манолова. Госпожо Манолова, за лично обяснение ли искате думата? Добре. (Реплика

Очевидно в групата на „Изправи се! Мутри вън!“ свободата като основна ценност се разбира, като че някои май искат да се присъединят към друга парламентарна група. В някакъв алианс. На тях ще им кажа, че можеха да го направят преди изборите. В изборния процес, в предизборната кампания ние поемаме ангажименти към избирателите и казваме: явяваме се в този формат. Всеки е свободен тогава и алианси да прави, и коалиции, и каквото си иска. И хората гласуват за това, което им се предлага преди изборите. Те не са гласували за алианс. Ако искахте, можехте да си направите алианс с още 10 партии. Не сте го направили и сте казали, че имате някакви различия с тях и по този начин сте получили гласове. Сега, като дойдете в парламента, просто ще излъжете Вашите избиратели и тези, които са го правили, са подменяли вота на избирателите. Защото и аз си спомням ОДС – голямото ОДС, се яви с една листа и хората тогава гласуваха за това обединение на всички партии отдясно, тогавашното дясноцентристко пространство, и след това се оказа, че има различни групи, с пълното ми уважение към онези хора. Но пък да не говорим какво се случваше после след 2001 г., когато цели групи се правеха в Народното събрание с гласовете на избирателите, които бяха гласували за НДСВ – за Цар Симеон II. Появиха се тук председатели на парламентарни групи, които никой не ги беше чувал. После след 2005 г. стана същото. И това не беше добре – не за друго, а заради това, че авторитетът на парламента беше сринат. И затова наистина през 2009 г. под обществен натиск се въведе това ограничение. Даже не толкова и заради волята на ГЕРБ, просто обществото беше настръхнало срещу всички тези неща. Така че, който е имал някакви други намерения преди изборите, да ги е казал тогава, а не да ги казва сега.

Това се прави, когато сформираш политика, когато се обединяваш, когато казваш какви са твоите приоритети. За какво се готвите Вие? Вие хем искате уж в кавички да управлявате, да покажете нов стандарт, да направите нови морални устои,

Това 2009 г. стана не само защото ГЕРБ е имал тази воля, а наистина, защото обществото го искаше. Защото гласуването с чужди карти е уродливо действие. Защото, когато излъжеш гражданите и после… Представяте ли си половината от от народните представители на ГЕРБ да отидат примерно в групата на БСП? Извинявайте, това не е ли подмяна на вота? Ето това е истинското задкулисие. Математически сбор преди изборите – хубаво, с мегафоните, няма проблем. И после като влезеш в парламента какво викаш: ами то каквото било – било, оттук нататък каквото било. Има една такава приказка.

– за лично обяснение. Заповядайте. Парламентарната група „Изправи се! Мутри вън!“ не е казарма. При нас няма военна дисциплина, ние нямаме вожд, който винаги да е прав (шум да спуска отгоре едно или друго решение. Ние сме организация наистина на свободни хора. Две граждански организации, които са се обединили около политически меморандум, в който първа точка е разграждането на модела на Борисов. Това е нашата първа точка, това е нашата първа цел. След това идва съдебна реформа, честни избори, повишаване на доходите и така нататък. Недейте да коментирате хипотези, които не са се случили. Доколкото си спомням, парламентарната група на ГЕРБ също никога не е била застрахована от цепещи се електрони. Сега предвид, че Вашият тренд е надолу, със сигурност ще има още такива. Така че, внимавайте какво говорите, защото със сигурност утре – със сигурност утре, това ще се случи на Вас. Разпиляване на математическия сбор на интереси, който представлява парламентарната група на ГЕРБ, което ние всички много добре знаем. И да, аз няма да подкрепя това предложение, защото имам последователна позиция. За разлика от Вас, аз позицията и по Парламентарния правилник, и по Изборния кодекс, и по всички останали теми, не си я променям. Не си я променям, защото някой началник се обадил отнякъде да ми каже как да гласувам. Това се случва при Вас. Така че Вие сте последните хора, които в момента имате основание да възразявате срещу правото всеки да има свое мнение и да прави свои предложения. Да, господин Биков, Вие имате началник Борисов. Тези хора от нашата парламентарна група нямат началник. Така че, питайте си шефа и не морализаторствайте от трибуната.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Влязохте в много тънък лед, от който трудно ще излезете. Имам една молба. Моля Ви, не се грижете за взаимоотношенията с нашите избиратели и те какво ще разберат, и колко ще ни повярват. Ние ще се справим с това. Моля Ви да не обсъждате и протеста и кой какво си е мислил. Не е Ваша работа. Вие участвахте в контрапротест или поне изпратихте такива автобуси. Когато говорим за принадлежност и идентичност, е добре така наречената дясна партия ГЕРБ, звучаща „Граждани за европейско развитие на България“, да си дава сметка дали е по-морално по нареждане на вожда им да бъдат с антиевропейска партия като „Атака“, която е срещу Европейския съюз, срещу НАТО, срещу базите в България или с НФСБ, които предпочитат да влачат възрастни жени по границата, и каква е идентичността с гражданите за европейско развитие? Или повече Ви харесва лявата АБВ? Тоест официално можете да си легнете в един креват политически с всеки, а сте се загрижили за някой и друг депутат, който, видиш ли, е припознал становището на някой друг депутат от съседна парламентарна група?! Спрете с темата за морала, ще сбъркате много. Минахте през всички. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Реплики? Заповядайте.

Госпожо Председател, колеги! В крайна сметка, колеги от ГЕРБ, ние кои сме, че да се месим в партийната любов? Някой искал да се събере с ДПС, някой искал… (Реплика.) Това беше изказване, това е реплика. Някой искал да се събере с ДПС, някой искал да се събере с БСП, някой искал да се омешат, да си лягат, защото чухме за легла, за спални, за не знам какво, само не чухме нищо за

когато любовта заговори, па било тя и двойна, тройна, различна от приемливата или от познатата, всичко останало мълчи. За разум да не говорим! Благодаря Ви. (Ръкопляскания

ако за разлика от ГЕРБ, на която политическата ориентация е много ясно изразена, откакто партията е създадена и то има много ясни обективни доказателства, България е един пълноправен член на Европейския съюз. Наскоро България беше приета в чакалнята на европейската зона. България е на път да стане член на България направи едно от най успешните председателства в сравнение с всички останали европейски държави. България беше тази, която започна интеграцията на Западните Балкани. И за разлика от ГЕРБ, аз още не знам на Вашата парламентарна група – Вие, примерно „за“ ли сте за приемането на България в еврозоната или не? „За“ ли сте или „против“ Европейския съюз? Бихте ли излезли и да го кажете. Вече доста месеци минаха, а хубаво е и Вие да се определите. То не може само Бойко Борисов и ГЕРБ да са Ви в устата!

Председател. Както каза и господин Манев, ние в чуждата любов не се бъркаме, била и тя нечистоплътна, но тук се направи една много сериозна разлика – да, Вие цитирате коалиционни партньори на ГЕРБ, които са били ясни, явни, излъчени пред лицето на обществото. Всяка една коалиция, която се е състояла с участието на тази парламентарна група, в тази пленарна зала, е била ясна, зад нея са седели имената на конкретни политически сили, за които някой е дал вота си на избори обаче. Сега тук е редно, господин Бабикян, като сте казали „а“, кажете и „б“. Очевидно тенденцията е към разрояване и съюзяване впоследствие. Кажете с кого? С кого ще бъде тази нова група, която ще формирате, или към кого ще се присъединявате, и поради каква причина не го направихте тогава, когато му беше времето? Защо не се присъединихте към тези, които сега изведнъж някак припознахте, а се сетихте в последния момент да се отцепите, да използвате – да, математическия сбор, както вече беше споменато, и да правите някакви неща, които са не само нечистоплътни, те са и цинични наистина към Вашите собствени избиратели, които със сигурност в утрешния ден ще си кажат думата и мнението за Вас? господин Георгиев. За дуплика – господин Бабикян, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Когато става дума за любов, Ви предлагам да замълчите и да се съсредоточите около снимки на легло, чекмедже и пистолет. Вашата партия беше зачената именно в този грях – един народен представител напусна НДСВ и се обяви за представител на ГЕРБ. Вашата партия! В този ред на мисли е добре да бъдете малко по-скромни. Когато преди малко говорившият спомена за влизането ни в Европейския съюз, е добре да се съсредоточите и да видите кой работеше за влизането в Европейския съюз – българската десница, накрая българската левица и нейният министър-председател, а не ГЕРБ. Вие отсъствахте от този процес, така че Ви моля да бъдете една идея по-скромни. Виждам, че сте много духовити, много Ви се сънува разцепление – няма да го досънувате, но мислете за Вас, не се грижете за нас.

Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 189 народни представители: за 189, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

като собствена, като индивидуална институция, да има право да се самоопределя, но тази промяна в Правилника аз я приемам по следния начин. Тя дава право на народния представител да поставя себе си над рамката, която е поставил суверенът, тоест да излиза извън тази рамка. В този смисъл не я приемам за приемлива и „Движението за права и свободи“ ще гласува „против“ тази поправка. Това е основанието. Прави сте, но народният представител не може да излиза извън рамката, която му е поставена от суверена. Това е отправната точка. Благодаря Ви. Няма. Други изказвания? Няма. Закривам дебата. Режим на гласуване. Моля, гласувайте санкцията на Комисията да не се подкрепи направеното предложение за чл. 13.

санкцията на Комисията, че не подкрепя, което значи, който подкрепя санкцията на Комисията е „за“. Вторият подход е да се гласува самото предложение на народните представители и да гласувате по него, за да няма объркване. Но тъй като почнахме първото гласуване със санкцията, както досега се е правило в Народното събрание, ако Ви е по-лесно да гласувате самите предложения, добре. (Силен шум.) Процедура? Добре.

Колеги, предлагам да гласуваме санкцията на Комисията, защото така или иначе е изчетен текстът на предложението. Моля Ви, гласуваме санкцията на Комисията. Значи продължаваме по първия подход – гласувайте санкцията на Комисията, която не подкрепя предложението за чл. 13. Режим на гласуване. Моля, гласувайте.

„В чл. 15, ал. 5 се променя, както следва: (5) Народен представител, напуснал или изключен от парламентарна група, става народен представител, нечленуващ в парламентарна група,

изречение първо се изменя по следния начин: „Комисията по правни въпроси най-малко веднъж на всеки три месеца изслушва главния прокурор във връзка с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи, включително законодателни промени, ресурсна осигуреност, затруднения, свързани с осъществяване функциите на тези органи, резултати в борбата с престъпността, в това число корупцията, взаимодействие с разследващите органи. Главният прокурор е длъжен да се яви пред комисията.“

Госпожо Председател, колеги! Редакцията, която сме предложили, е явяването в Комисията на главния прокурор да е задължително, след като бъде отправена такава покана и това да се случва най-малко веднъж на всеки три месеца. В момента нормата има по-скоро пожелателен характер. Всички знаем колко често е бил викан главният прокурор в Народното събрание и той колко често е идвал тук. Ако говорим за реален демократичен контрол и отчетност на прокуратурата, това е най-малкото, което можем да направим. Нашето предложение е всъщност тест за готовността на това Народно събрание поне да използва парламентарните възможности за демократична отчетност и контрол на прокуратурата, каквито са дадени с поправката от 2015 г. в Конституцията. Моят призив е да гласуваме това предложение, което сме направили, за да демонстрираме воля за демократична отчетност и контрол върху българската прокуратура и главния прокурор. Благодаря Ви.

Ние от „Има такъв народ“ смятаме, че предложението на господин Славов трябва да бъде прието. Благодаря. Благодаря Ви. Заповядайте, господин Попов. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, ние също подкрепяме и редакционното предложение, което преди малко колегата отправи, а пък и моят спомен вчера от Комисията е, че и Комисията подкрепи тази редакция. Може би е техническа грешка – Комисията не подкрепя предложението. Ние също подкрепяме това предложение от Славов и група народни представители. (Ръкопляскания.)

Дуплика? Господин Славов, за дуплика искате ли думата? Не. Господин Хамид, заповядайте. Господин Славов явно не иска дуплика. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Нека да Ви припомня едни покани за изслушвания на други големи в съдебната власт – 44-тото народно събрание на няколко пъти вика и председател на един от върховните съдилища, и на няколко пъти председателството получаваше съобщения, че понеже този председател имал друга работа, не можел сега да дойде. Затова предлагам към това предложение да добавим

Председател, госпожи и господа народни представители! Така, както сме ги подкарали по домова книга, господин Хамид, да се възползваме от предимството на нашата парламентарна група, ние имаме арменски поп, да викнем и него. (Силен шум и реплики.) Извън забавната страна на нещата – да Ви обърна внимание, това за ГЕРБ предполагам, че е непознато, че е непознато, съдът е арбитър, той решава спорове между страните – прокуратурата е страна. Това е причината, поради която прокуратурата и главният прокурор следва да бъде тук, да даде отговор по въпросите какво се случва с това разследване – примерно за пачките и чекмеджетата много ми е любопитно, и съм приготвил още едно тесте въпроси. Какъв въпрос бихме могли да зададем на председател на върховно съдилище? Защо си отсъдил, както си отсъдил ли?! Така прави съдът – отсъжда, както преценява. Така че подобно предложение не следва да бъде коментирано изобщо. Благодаря, госпожо Председател.

Вижте, въпросът наистина е изключително важен, фундаментален и е добре да го изясним веднъж завинаги. Има разлика между главния прокурор и председателите на двете върховни съдилища. Самата конструкция за трите големи е порочна и поражда структурната предпоставка за проблемите в съдебната власт, които имаме. Колегата Хаджигенов обясни и аз искам да повторя това нещо. Неслучайно този текст в Конституцията е адресиран към главния прокурор. Има решение на Конституционния съд, което ясно казва: „Главният прокурор отговаря за прилагането на държавната наказателна политика“, противно на това, което един окръжен съд в Пловдив беше казал: „Съдът няма политика“. Съдът няма политика! В този смисъл фундаментална е разликата. Затова Венецианската комисия Ви принуди не да въвеждате процедура за отчетност на тримата големи, а на главния прокурор. Главният прокурор упражнява различна власт, прилага държавна политика. Затова е логично да бъде много по-близко до парламента и да се отчита пред него, за разлика от председателите на върховните съдилища, които са едни администратори. се, за тях има и в рамките на бюджетната процедура, и в други моменти, в които трябва да си сътрудничат с парламента, но това са различни по естеството си фигури. В този смисъл е порочно да се приравняват и това настояване за тяхното приравняване

Няма други изказвания. Има направено предложение от господин Хамид. Но, господин Хамид, трябва да уточните предложението си, тъй като в изречение първо то касае само главния прокурор и неговата дейност. Няма връзка това с председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, те са в изречение второ, където „обсъжданията“ там е по тяхна инициатива. Ще направите ли конкретно предложение?

Предлагам тогава да се създаде ново изречение второ в чл. 27, което да звучи по следния начин: „Комисията по правни въпроси най-малко веднъж на всеки три месеца изслушва председателя на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.“ И останалите изречения се преномерират. Режим на гласуване.

гласуваме предложението на господин Хамид за изслушване и на председателя на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.

Добре. Прегласуване! Моля, прегласувайте така направеното предложение от господин Хамид, което аз прочетох. Гласували

прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 189 народни представители: за 189,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, дами и господа! Това, което видяхме днес, е, че очевидно Венецианската комисия колкото и пъти да Ви напише по някакъв начин, разбираем за Вас, че главният прокурор

Отново за пореден път ГЕРБ, ДПС и БСП застанаха като един, за да спасяват главния прокурор. (Силен шум На какъв език Венецианската комисия трябва да Ви каже, че главният прокурор не е равен по статут с председателите на върховните съдилища? На какъв език Венецианската комисия трябва да обясни, че главният прокурор дължи на Народното събрание отчет?

Да, отрицателен вот! Много Ви благодаря, уважаеми господа и дами! Вие днес показахте на целия български народ как гласувате, когато става въпрос за господин Гешев! Благодаря Ви, госпожо Николова. Моля за тишина в залата! Искам да направя едно уточнение. В момента гласувахме направеното предложение на господин Хамид

реплика. ХРИСТО ИВАНОВ (ДБ): Беше реплика и затова времето ми спря. Нали си спомняте? И аз си спазих… Госпожо Нинова, понеже се правеха тук големи изказвания за мнозинствата,

Искам да попитам колегите от ГЕРБ: защо във Вашата програма се предвижда разделяне на Висшия съдебен съвет окончателно? Защо? Каква е разликата и ако има разлика, защо отново продължаваме с тази уравниловка? Това е причината, поради която гласуваме „против“ това предложение. То е фундаментално порочно. Продължавате да хибридизирате съд и прокуратура, за да може да обосновавате възможността на главния прокурор и членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите да продължават да се месят в работата на съда. Продължавате с изравняването на статута между двете професии, за да може да браните стабилността на статуквото в прокуратурата, което е токсично. България се намира под три – три! Три мониторинга! Понеже тук се разпъвахте на тема кой бил за присъединяването в Европейския съюз – нали така, господин Ненков? Три мониторинга в областта на правосъдието имаме! Аз колкото разбирам, гражданите са гласували за мен. Между другото, не знам аз колко разбирам, но Венецианската комисия казва съвсем ясно. Европейската комисия написа в своя последен доклад, че България има проблем с отчетността на главния прокурор. Никъде не става дума

Уважаема госпожо Председател, бяхте много ясна и точна, когато направихте забележка, че това предложение се отнася за изслушване на двамата председатели на върховни съдилища. Не гласуваме въобще дали ще идва, или няма да идва главният прокурор. Молбата ми към Вас е следващия път да повторите на много по-висок глас – да повторите и да потретите, защото там има хора, които още не са разбрали какво сме гласували. И, спокойно, главният прокурор ще дойде – ние ще подкрепим това предложение, но Вие няма да продължавате да криете и Лозан Панов от Народното събрание.

Тъй като господин Христо Иванов ме спомена поименно, искам да припомня следното. Господин Иванов, Вие не бяхте депутат в предишния парламент. Тогава създадохме процедурата „изслушване на главен прокурор в парламента“, по предложение на БСП и по искане на БСП, и я реализирахме тази процедура. И когато дойде господин Гешев да си представи доклада от тази трибуна, ние гласувахме „против“ доклада и от тук в очите му, той седеше отзад, му поискахме оставката веднага.

Може би започвам всяко свое изказване с това, че ние сме принципни и последователни. И, да, както в 44-тото – господин Гешев, искаме Ви оставката и сега, в 45-ото! И както гласувахме да идват на изслушване ВАС и ВКС, така ще гласуваме да идва на изслушване и господин Гешев.

и съдебен контрол върху актовете на главния прокурор –принципно и последователно, без да има значение дали той се казва Гешев, Петров или Драганов. Ако искаме сериозна реформа в съдебната система, то нека нашите предложения да не бъдат ориентирани към една или друга личност Гешев или Лозан Панов, а да бъдат принципни и да гарантират справедливост в съдебната система за всеки, независимо богат или беден, политик или не. (Ръкопляскания и Преминаваме към гласуване на направеното предложение от народните представители Славов, Велов и Йорданова за промяна в чл. 27. (Реплики от

Това, което направи като предложение господин Попов от „БСП за България“, е да се изчете текстът, така както е наслаган с предложението на господин Хамид и да гласуваме цялото предложение заедно. И сега ще го прочета, за да гласуваме това предложение заедно. Съгласни ли сте? Колеги, моля Ви! Предлагам Ви да прочета предложението, така както ще бъде в цялост, с предложението, което приехме преди малко на господин Хамид. В чл. 27, изречение първо се изменя така: „Комисията по правни въпроси най-малко веднъж на всеки три месеца изслушва главния прокурор във връзка с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи, включително законодателни промени, ресурсна сигурност, затруднения, свързани с осъществяването функциите на тези органи, резултати в борбата с престъпността, в това число корупцията, взаимодействие с разследващи органи.“ Създават се нови изречения – второ и трето:

Искате само Вашето да гласуваме? Но то не може, защото вече е прието. Колеги, Колеги, когато се приеме едно предложение, то се гласува наслагващо към основното предложение, което е водещо. Това е процедурата по Правилник.

следното съдържание: „§ 1. В чл. 31, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Заседанията се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание, както и в официалните профили на Народното събрание в социалните мрежи.“

прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 189 народни представители: за 189, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Продължете нататък,

В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 се създават ново изречение второ и изречение трето: „Гражданите заявяват имената си на електронния адрес или телефона на съответната комисия преди началото на заседанието, на което искат да присъстват. Комисията незабавно регистрира постъпилите заявки и ги изпраща към служителите за издаване на пропуск на гражданите.“, а досегашното изречение второ става изречение четвърто.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вчера и на Комисия изразихме своето становище по тази тема. Това касае заседанието на комисиите – отпадането на ал. 2, така наречения падащ кворум. Ако изобщо заработят комисиите в този парламент, казвам Ви, че ще бъдат доста затруднени, защото немалкият брой комисии предполага и съвпадането на определени часове на всяко заседание, и съответно определени народни представители членуват в една или друга комисия. По този начин, отпадайки ал. 2, на практика някои от комисиите ще бъдат лишени от възможността да заседават. Така или иначе във всяка комисия има представители на съответната политическа сила, които могат да присъстват, може да има болни народни представители, които не могат да присъстват, знаете, могат да имат командировани и на практика заседанието на Комисията ще бъде провалено, ако се отмени възможността тя да работи при условията на падащ кворум. Представете си хипотеза, в която имаме законопроект, който спешно трябва да бъде приет, трябва да се прегледа. Заседанието на комисията се проваля и съответно законопроектът не може да бъде разгледан, съответно не може да мине в залата.

броя на комисиите, предвид броя на членовете в тях да работят нормално в тези комисии. В противен случай те трябва да притичват от една комисия в друга, без да разбират дори съдържанието на дневния ред, тъй като, като не могат да се съсредоточат в работата на съответната комисия, която представлява интерес за тях, влизайки в следващата, нещата ще влязат в изключително порочен кръг и се блокира работата на комисиите. Благодаря. Нашата група няма да подкрепи това предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Реплики? Реплика – Иван Велов. Здравейте, колеги! Предложението е свързано с това, че досега има порочна практика да се приемат предложения от комисиите с много малък брой от нейните членове.

членове на комисията да се приемат решения и после да се представят като предложения на водещата комисия. Това е недопустимо. Благодаря. Други реплики? Няма. Изказвания? Няма. Дуплика? Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Нормално е това предложение да бъде направено от народни представители, които до този момент не са работили в комисия и едва ли ще работят в този парламент, но все пак има три комисии, които очевидно работят, поне тяхната работа да не се спъва, защото има дублиращи се колеги там. Виждате, че ГЕРБ Ви вкарват в един капан, ще Ви подкрепят за това нещо, но ще го усетите сами на главите си. Благодаря.

Подлагам на гласуване неподкрепената част от предложението на народните представители Атанас Славов,

прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 189 народни представители: за 189, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

Добре. Аз затова Ви предлагам. Няма да се обърквате, ако вървим по предложенията на народните представители, а не по санкцията на Комисията, защото иначе се обърквате, а санкцията на Комисията ще бъде само там, където има окончателни редакции. Прегласуване. Поставям на гласуване предложението на народните представители за изменение на ал. 4 в чл. 33. Гласували